Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku - Konačni prijedlog Zakona o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga, hitni postupak, prvo i Predlagatelj zakona je Vlada. Amandmani do kraja rasprave koji su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i veze. Predstavnik predlagatelja, državni tajnik Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka Dražen Breglec. Izvolite! Zahvaljujem gospodine predsjedniče, uvažene gospođe i gospodo saborski zastupnici. Pred nama je odnosno Prijedlog Zakona o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga koji, čije je zapravo upućivanje, usvajanje definirano Zakonom o željeznici gdje je između ostalog i utvrđeno da će pitanje otvaranja tržišta željezničkih usluga biti rješavano kroz osnivanje posebnog tijela za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Regulacija je u tom kontekstu treba obuhvatiti djelatnost javnog željezničkog prijevoza a provodi je nadležno regulatorno tijelo koje se ovim zakonom osniva, a tijelo će se zvati Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga, usluga, osnovna uloga osiguranje otvorenog i nediskriminirajućeg ponašanja između upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika na tržištu željezničkih usluga kako bi se na svaki način onemogućio bilo kakav pokušaj diskriminacije i monopolističkog položaja te nejednak pristup prema željezničkim prijevoznicima od strane upravitelja infrastrukture, kod raspodjele infrastrukturnih kapaciteta, kod kriterija nametanja, pristup i za korištenje infrastrukture kod visine tih pristojbi te u drugim slučajevima koji se odnose na osiguravanje pristupa i korištenje željezničke infrastrukture. Djelatnost agencije čine poslovi prije svega rješavanje o žalbama željezničkih prijevoznika na odluku upravitelja infrastrukture u vezi izvješća o mreži, kriterija sadržanih u tom izvješću, zatim postupku i rezultatima raspodjele željezničkih infrastrukturnih kapaciteta, kriterija za određivanje pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture, visine i strukture pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture i ostalih slučajeva osiguranja pristupa i korištenja željezničke infrastrukture. Zatim agencija također provodi i nadzor nad pregovorima upravitelja infrastrukture i željezničkog prijevoznika o visini pristojbe za korištenje željezničke infrastrukture te također agencija provodi nadzor kvalitete pružanja željezničkih usluga od strane željezničkog prijevoznika. Agencija je definirana kao javna ustanova kojom upravlja vijeće od tri člana od kojih je jedan predsjednik Upravnog vijeća ujedno i upravlja agencijom, predstavlja i zastupa agenciju u svim postupcima pred sudovima, upravnim i državnim tijelima. na ime i za račun agencije organizira, vodi i odgovara za stručni rad i poslovanje agencije te odgovara za zakonitost rada agencije. Stručne poslove u okviru rada i poslovanja agencije obavljaju zaposlenici te agencije, a nadzor nad zakonitošću rada agencije i općih akata koje ona donosi obavlja ministarstvo nadležno za promet. Predloženo je ovim zakonskim prijedlogom da da se članove upravnog vijeća predlaže Vlada a bira ih Sabor odnosno imenuje ih Sabor na rok, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Također, Vlada će prema ovom prijedlogu imenovati privremenog stručnog voditelja agencije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona koji je ovlašten poduzeti radnje i obavljati pripreme za početak rada agencije. Ovim zakonom se također usklađujemo sa europskom regulativom, direktivama kako je navedeno u prijedlogu a za početak rada agencije u proračunu su osigurana sredstva u iznosu od milijun kuna. Za daljnja

Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, štovani predlagatelji. Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskoga sabora raspravio je ovaj prijedlog na svojoj 70. sjednici. Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagatelja koji je istaknuo da se ovim zakonom uređuje djelokrug i ustrojstvo Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga kao samostalne, neprofitne javne ustanove sa javnim ustanovama čime će se stvoriti pravni okvir za ostvarivanje neovisnog regulatornog tijela u području željezničkih usluga. Naglasio je da će se donošenjem ovog zakona te ustrojavanjem tijela za regulaciju nastaviti proces harmonizacije domaćeg zakonodavstva sa onim Europske unije kroz prihvaćanje i implementaciju sekundarnih pravnih propisa Europske unije koja regulira ova pitanja. Direktiva 2001 14 Europske unije o dodjeli kapaciteta željezničke infrastrukture i određivanju pristojbi za uporabu željezničke infrastrukture je potvrda o sigurnosti. Bez posebne rasprave jednoglasno je odlučeno na sjednici Odbora za pomorstvo, promet i veze da se Hrvatskom saboru predloži Zakon o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga u tekstu u kojem ga je predložila Vlada. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Ivan Vučić. Izvolite. Hvala vam Donošenjem Zakona o podjeli trgovačkog društva Hrvatske željeznice na trgovačka društva HŽ infrastruktura, HŽ željeznički prijevoz, HŽ cargo i HŽ vuča vuča vlakova otvara se liberalizacija željezničkog tržišta i svakako da je donošenje ovog zakona o osnivanju jedne agencije kao regulativnog tijela bilo potrebno za upravljanje infrastrukturom. Država osniva upravitelja i povjerava mu poslove održavanja, modernizacije, izgradnje željezničke infrastrukture dok se u …/Govornik se ne razumije./… prijevoza kako smo rekli otvara liberalizacija i otvara se mogućnost da svim onim prijevoznicima koji ispunjavaju propisane uvjete omoguće se slobodan, dediskriminirajući pristup u infrastrukturu uz plaćanje naknade za njezino korištenje. Drugim riječima, uvodi se liberalizacija željezničkog tržišta. Predloženim zakonom osniva se Agencija za regulaciju željezničkih usluga kao samostalna i neovisna javna ustanova čija je svrha transparentnog i nepristranog obavljanja usluga javnog željezničkog prijevoza, prijevoza, otvorenog i nediskriminirajućeg ponašanja između upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika. Djelatnost agencije od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku a djelokrug rada je rješavanje žalbi željezničkih prijevoza na odluku upravitelja infrastrukture, izvješće o mreži koje obvezno sadrži i prikaz infrastrukture na raspolaganju prijevoznicima, informacije o uvjetima za pristup i raspodjelu kapaciteta te principe za određivanje pristojbe, korištenje infrastrukture. Odlukom o odobrenju i pristupu željezničkog prijevoza na infrastrukturu, poslove nadzora, poslove nadzora nad kvalitetom i uslugom prijevoza. Agencija ima javne ovlasti. Agencijom upravlja upravno vijeće koje ima tri člana koje imenuje ovaj Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Vlade Republike Hrvatske na rok od pet godina. Sredstva za rad agencije u prve tri godine osigurana su u državnom proračunu i za 2007. godinu u državnom proračunu osigurana su sredstva od 1 milijun kuna. Agencija ima ovlasti vlastiti proračun čiji je prihod naknada za obavljanje poslova regulacije željezničkih usluga o čijoj visini odlučuje Vlada. Agencija o svom radu podnosi Hrvatskom saboru godišnje izvješće i izvješće o financijskom poslovanju a na zahtjev Sabora i Vlade za razdoblje kraće od jedne godine. Nadzor nad zakonitošću agencije obavljat će ministarstvo nadležno za željeznički promet a proračunski nadzor Ministarstvo financija dok će financijsko poslovanje agencije nadzirati Državna revizija. U završnim odredbama je predviđeno da Vlada predloži članove upravnog vijeća u roku od 60 dana. Vlada će također imenovati i privremenog ravnatelja u roku od 30 dana po donošenju ovog ovog zakona. Prijedlog ovog zakona klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati u hitnom donošenju i svakako ovo je još jedan zakon čije će donošenje poboljšati kvalitetu usluga u željezničkom prometu. Hvala lijepa. Hvala. Klub zastupnika HNS-a poštovana zastupnica Alenka Košiša Čičin-Šain. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege, dragi predlagatelji. Otvaranjem tržišta na području željezničkog prijevoza nameće se potreba da se svim sudionicima bilo oni domaći ili strani omoguće podjednaki uvjeti za obavljanje usluga prijevoza nediskriminirajući kao niti favorizirajući pojedine prijevoznike. Dakle, osnivanjem agencije obaveza je koja proizlazi kako iz našeg Zakona o željeznicama koji smo donijeli još 2003. godine tako i osnovom traženja Europske komisije koja s obzirom na iskustvo koja s obzirom na iskustvo traži da se osnuje i ojača regulatorno tijelo kako bi se omogućio bilo koji oblik diskriminacije i monopolističkog položaja u pristupu željezničkoj infrastrukturi. Posebno od strane upravitelja infrastrukture i to u u segmentu kod raspodjele kapaciteta infrastrukture, kod kriterija nametanja pristojbi za korištenje infrastrukture, i napokon kod visine tih pristojbi. Cilj regulacije upravo je otvaranje tržišta u području željezničkih usluga, jačanje konkurencije a time i očekivane kvalitete usluga što je dakako interes svih onih koji to koriste. će se zaista, kako će to zaista funkcionirati jer iskustva koja imamo danas sa Agencijom recimo za telekomunikacije pokazuje da na tom tržištu i uz agenciju postoji već, koja postoji već ovdje dvije godine i dalje imamo monopol jednog operatera, pa tako sama činjenica da smo formirali agenciju sama po sebi još nije dovoljna da nam pruži garanciju da monopola neće biti. Iskustva sa Agencijom za telekomunikacije govore nam upravo o tome da je i veći niz godina postojanja te agencije i njena postepena ekipiranost danas još uvijek nije zagarantirala zagarantirala da korisnici imaju bolju, jeftiniju i kvalitetniju uslugu. Dakle iako dakako smatramo da je to dobro da se osnuje ta agencija i nije to stvar samo koja proizlazi iz zakonskih obaveza nego je to nešto što će nam morati donijeti neku veću kvalitetu, samo po sebi nameće se pitanje da li će ona i u kojem vremenu će ona osigurati taj ravnopravni pristup u praksi u ostvarivanju ravnopravnosti pristupa a ne samo da se, da se to, da se taj Zakon o formiranju agencije donosi samo radi toga što to forsira i dobro zvuči u ušima Europske unije. Dakle ako će zaista saživjeti u smislu u kojem smo danas dobili putem putem ovog zakona garanciju da ćemo takvu agenciju imati i da ćemo s time zaista osigurati ravnopravan položaj svih, svih prijevoznika i svih korisnika željezničke infrastrukture dakako da je to jedan doprinos u našoj svakodnevnoj praksi. Međutim ukoliko to ostane na nivou toga da samo formalno zadovoljimo ono što se od nas traži tada mislim da smo potpuno promašili onaj cilj zbog kojeg to sve skupa radimo. Što se tiče samo ostali detalji koji se ovim zakonom reguliraju oni su de facto samo tehnički aspekti. Dakle od činjenice da imamo, da govorimo o agenciji kao o javnoj ustanovi, o broju članova kad spominjemo da ta, da Vijeće ima tri člana. O podnošenju izvještaja Saboru koji imenuje Vijeće na prijedlog Vlade kao i o sredstvima i samom ekipiranju agencije iz proračuna na tri godine, a kasnije na tržišnoj bazi. Dakle mi u HNS-u ćemo dakako podržati ovaj prijedlog jer on je dobro došao i očekujemo od njega poboljšanje usluga i kvalitetu u željezničkom prijevozu, ali ćemo vrlo budno paziti i promatrati na koji način ta agencija radi. nadam se da ćemo imati prilike u nekom drugom možda sastavu se ovdje za godinu dana vidjeti kod podnošenja izvješća da li smo postigli ono što smo željeli ili nismo? Hvala lijepo. Završni osvrt državni tajnik Dražen Breglec. Izvolite. **Breglec, Dražen** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Uvažene gospođe i gospodo saborski zastupnici. Evo drago mi je što ste u raspravi podržali ovaj prijedlog. U svom završnom osvrtu samo kratko ću pokušati u dobroj vjeri dati neka objašnjenja na izrečeno a to je da Agencija za telekomunikacije nije donijela liberalizaciju telekomunikacijama. Naime Agencija za telekomunikacije, cijeli zakonodavni okvir u telekomunikacijama i posebno mjere koje je ona donijela definitivno jesu donijele veliki napredak na području liberalizacije telekomunikacijskih usluga. To ću argumentirati samo sa nekoliko podataka. Svima je poznato 3 mobilna operatora. Treći koji je počeo funkcionirati. Za kojeg je raspisana, za kojeg je raspisan natječaj za mandata ove Vlade donio je pravi bum u mobilnim komunikacijama. Donio je rat za svaku lipu koje sada imamo, a na dobrobit potrošača. Donio je nove usluge. Donio je efekat kojega slobodno možemo mjeriti i bez pretjerivanja u milijardama kuna ušteda hrvatskih građana. Razvoj na području mobilnih, fiksnih, uslugama u fiksnim mrežama također s određenim vremenskim zamahom što je i razumljivo jer se radi o kompliciranijem procesu već sada polučuje vrlo dobre rezultate. Konkretno osim bivšeg monopoliste u ovom trenutku na hrvatskom tržištu aktivno je oko 30-tak alternativnih operatora, različitih, koji pružaju različite usluge. značajnog u desecima postotaka pada cijena. Ponegdje u nekim uslugama i prepolovljenje pada cijena. Isto tako konkurencija je sve jača i u nuđenju širokopojasnih usluga, također bilježimo i konkurenciju tehnologija. kada govorimo o funkciji agencija uopće kao regulatora na iskustvima Agencije za telekomunikacije možemo zapravo izreći apsolutno pozitivne efekte u liberalizaciji na dobrobit građana što je u konačnici utvrđeno i kroz usvajanja izvješća mjerodavne agencije evo prije koji tjedan u ovom Visokom domu. Hvala vam još jedanputa na podršci i uvjeren sam da će isto kao što imamo pozitivna iskustva barem za mandata ove Vlade sa agencijama i napredak na području za koje su nadležne da ćemo isto tako moći i kroz koju godinu istu ocjenu dati i za, vezano za agencije za regulaciju željezničkog tržišta. Hvala Čičin-Šain, Alenka (HNS)** Rado bih da ne moram ispravljati ovaj netočni navod kolege Bregleca. Ali netočno je kad je spomenuo da je Agencija donijela liberalizaciju. Nažalost o tome najbolje mogu procjenjivati sami građani kad plaćaju visoke račune za telekomunikacijsku uslugu, a recimo ne mogu si osigurati novog operatera pogotovo recimo na … /Govornica se